njima se ne glasuje. Dajem na glasovanje Konačni prijedlog zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca.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

Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, gospođa Vera Babić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, uvažene zastupnice i uvaženi zastupnici. Dopustite u nekoliko rečenica podsjetiti vas na prijedlog koji je sada na dnevnom redu. Dakle, riječ je o Prijedlogu Zakona o osiguravanju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca. Riječ je o institutu koji je dio socijalne sigurnosti, a ova zakonodavna inicijativa pokrenuta je u cilju postizanja potpune usklađenosti s obvezujućom pravnom stečevinom u pregovaračkom poglavlju 19 socijalna politika i zapošljavanje i ispunjavanju preuzetih obveza iz pregovaračkog stajališta za to poglavlje u dijelu koji se tiče jačanja institucionalnih kapaciteta. Osim toga ovim prijedlogom izvršeno je i potrebno horizontalno usklađivanje nacionalnog zakonodavstva u području isplate potraživanja te je tako izvršeno usklađivanje sa Zakonom o izvršenju proračuna i Zakonom o porezu na dohodak. Što ovaj zakon uređuje? Zakon uređuje institut alimentacijske isplate radničkih potraživanja za slučaj otvaranja stečaja nad poslodavcem, prava radnika osiguravaju se na društveno prihvatljivo i minimalnoj razini, dakle fiskalno održivo i društveno prihvatljivo, pa onda i učinkovito i koliko to fiskalna održivost i i prihvatljiva minimalna društvena razina dopušta. Dakle, tu nije bilo promjene u odnosu na sada važeća rješenja. Dakle, potraživanja koja se štite ovim zakonom, riječ je o neisplaćenim plaćama za posljednja 3 mjeseca prije otvaranja odnosno prije prestanka radnog odnosa ukoliko je do prestanka radnog odnosa došlo unutar toga roka, zatim se štite neisplaćene naknade plaća za bolovanje i naknade za neiskorišteni godišnji odmor, propisane otpremnine prema zakonu i trećina pravomoćno osuđeni. Dakle, minimalne razine se odnose na najviše naknade za plaće za posljednja 3 mjeseca do visine minimalne plaće, na neisplaćene naknade za bolovanja najviše do polovine minimalne plaće, za neiskorišteni godišnji odmor najviše do polovine minimalne plaće. Što se tiče otpremnina štiti se polovina najvišeg iznosa zakonom određene otpremnine, a što se tiče pravomoćne dosuđene naknade štete zbog profesionalnih rizika riječ je o visini koja se odnosi na trećinu tako pravomoćno dosuđenog iznosa. Zatim zakon propisuje postupak i rokove ostvarivanja prava i djelatnost agencije za, koja je u funkciji naplate, isplate pa onda regresne naplate potraživanja. U odnosu na sada važeća rješenja sukladno propisima koji se uređuju stečajni postupak novina je da se precizno definira početak tijeka prekluzivnoga roka za podnošenje zahtjeva i to na način da je to dan kada na ispitnom ročištu u stečajnom postupku stečajni upravitelj prizna potraživanja, a ne ospori ga niti jedan stečajni vjerovnik, zatim se proširuje doseg primjene osiguranje potraživanja i na radnike stranog poslodavca sa sjedištem u državama članicama europskog gospodarskog prostora, kojima je mjesto rada ili uobičajeno mjesto rada bilo na području Republke Hrvatske s tim da te odredbe stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije. Poslovi osiguranja radničkih potraživanja izdvojit će se i predlaže se iz Fonda za razvoj i zapošljavanje koji ima sasvim drugu ulogu, te se uređuje nova institucija, odnosno agencija koja u okviru svojih djelatnosti obavlja i potrebne međunarodne aktivnosti vezane za prava radnika stranog poslodavca i ostvarivanje regresnih prava putem jamstvenih tijela država nadležna nad poslodavcem. Uvažavajući činjenicu da je poslodavac u stečaju, poslodavac čije ovlasti i odgovornosti zapravo ima stečajni upravitelj, koji jedini može uspostaviti porezno priznatu dokumentaciju, ovim prijedlogom predlažemo urediti način isplate osiguranih potraživanja putem namjenskog računa poslodavca u stečaju koji je zaštićen, jer ne podliježe redovnoj raspodjeli sredstava stečajnog dužnika. Iako je riječ o tome da se opseg i razina prava koja se štite ne proširuju ipak će za osiguranje provedbe ovog zakona biti potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu kao što je navedeno u obrazloženju zakona. Naime, iako će nova agencija preuzeti dio službenika iz Fonda za razvoj i zapošljavanje, za obavljanje potrebnih poslova, biti će potrebno i novo zapošljavanje stečajnom postupku u cilju bržeg ostvarivanja regresnog povrata isplaćenih sredstava, a morat će se naravno ta agencija uključiti u razvoj informacija na području transnacionalnih poslovnih aktivnosti. prijedlogom, da se ovim prijedlogom dodatno osigurava kompetentnost i učinkovitost infrastrukture koja je potrebna za ovaj dio socijalne sigurnosti i vjerujem da će ovaj prijedlog zakona dobiti vašu potporu. Hvala lijepo. **Bebić, Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo, do sada. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvi je u ime kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice, kolege zastupnici. Predloženi zakon dio je paketa iz područja radno socijalnog zakonodavstva kojim Republika Hrvatska ispunjava obvezu prema usvojenim pregovaračkim stajalištima iz poglavlja- 19. Socijalna politika i zapošljavanje. Cilj zakona je priznata potraživanja u stečajnom postupku što brže i uspješnije isplatiti u kratkim rokovima, kako bi se izbjeglo daljnje osiromašenje radnika. Stoga je u cilju što uspješnijeg povrata alimentiranih potraživanja radnika stvoriti kvalitetne institucionalne pretpostavke kroz buduću Agenciju za osiguravanje radničkih potraživanja kao garancijsko tijelo koje preuzima sva procesna prava stečajnog vjerovnika u odnosu na preuzeta potraživanja. Fond za razvoj i zapošljavanje pri ostvarivanju svojih vjerovničkih prava, očito nije postigao zadovoljavajuće učinke, tako da su posljedice za period proteklih 5 godina ne naplaćenih 65 milijuna 281 tisuća 309 kina, tj. potraživanja prema poslodavcima u stečaju. Ovako slabu efikasnost fonda najviše su osjetili radnici koji su se zatekli u stečajnom postupku. Nažalost, najčešće stečajni postupci su usporeni, dugotrajni, neefikasni iz raznoraznih razloga, pa čak i zbog pojedinačnih interesa pojedinih stečajnih upravitelja čiju efikasnost i poštenje u provođenju bi češće morao kontrolirati viski Trgovački sud. Dosadašnja iskustva su pokazala da fond kao institucija nije pravni oblik koji može osigurati zaštitu radničkih prava do određenog socijalnog minimuma, ali i regresno u stečajnom postupku naplatiti te iznose iz stečajne mase. Zbog tih svojih nedostataka i pravnih zapreka fond nije uspijevao iz stečajne mase naplatiti svote koje su isplaćene radnicima. Agencija će djelovati kao javna ustanova na koju će se primjenjivati svi propisi koji uređuju rad i poslovanje ustanova. Iako je javna ustanova samostalna pravna osoba osigurani utjecaj i nadzor njezinog rada oda strane zainteresiranih socijalnih partnera na tržištu rada jer je upravno tijelo agencije sastavljeno od predstavnika triju socijalnih partnera, znači koje će predstavljati nadležno ministarstvo, sindikata i poslodavaca. Pravna forma agencije kao javne ustanove u značajno većoj mjeri osigurava zaštitu radnicima koji posredstvom te agencije ostvaruju svoja prava, jer je osigurana mogućnost drugostupanjskog rješavanja žalbi radnika na rješenje koje je izdala agencija. Prema novom zakonu će svaki radnik moći izjaviti prigovor na rješenje agencije, a o tom prigovoru odlučuje nadležno ministarstvo. Radniku ostaje i nadalje kao i do sada mogućnost sudske zaštite prava u stečaju, ali je uvođenjem dvostepenosti u rješavanju prava radnika prije sudskog postupka i skraćivanjem roka za isplatu objektivno povećana zaštita radničkih prava. Dodatno pravni oblik agencije u većoj mjeri omogućava da se iznosi koji su temeljem zakona isplaćeni radnicima naplate iz stečajne mase. Agencija preuzima radnička potraživanja i u stečajnom postupku stupa na mjesto radnika kao vjerovnika za onaj dio radničkih potraživanja koje radnicima isplaćuju. Važno je naglasiti da se predloženim zakonom ne umanjuje niti jedno pravo radnika koje je utvrđeno postojećim Zakonom o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja, koji je donijet 14. srpnja 2003. godine. Zato onima koji dovode u sumnju sigurnost radnika u stečaju po novom zakonu su sami u velikoj zabludi ili namjerno obmanjuju javnost. Predložene promjene u zakonu pozitivnije su i povoljnije za radnike od postojećeg zakona. U djelu zakona u kojem su uređena prava radnika poboljšana su u odnosu na raniji propis sadržana su u odredbama koje uređuju sljedeća prava. Prvo pravo na naplatu neisplaćenih plaća odrađuje se i za radnike koji u trenutku otvaranja stečaja nisu bili u radnom odnosu kod poslodavaca uz uvjet da im je radni odnos prestao unutar roka od tri mjeseca prije otvaranja stečaja, tj. u razdoblju za koje se isplaćuju plaće. Do sada to nije bilo precizno određeno pa je u praksi bilo različitih postupanja. Drugo, pravo na isplatu neisplaćenih plaća i naknada plaća se vezuje uz minimalnu plaću a ne više uz najnižu plaću određenu kolektivnim ugovorom o visini najniže plaće. Ova odredba nije samo usklađivanje ovog zakona sa Zakonom o minimalnoj plaći već povećava svote zaštićenih radnika upravo toliko za koliko je minimalna plaća veća od ranije najniže plaće. Treće, pravo na isplatu jedne trećine dosuđene naknade štete zbog ozljede na radu ili profesionalnog oboljenja se ostvaruje neovisno o tome kad je prestao radni odnos radnika. Propisuje se obveza stečajnog upravitelja da otvori posebni namjenski račun na koji se slijevaju sredstva doznačena od strane agencije. Do sada nije bila propisana obveza otvaranja posebnog namjenskog računa za prihvat i isplatu sredstava namijenjenih zaštićenim pravima radnika u stečaju pa se ovakvim rješenjem povećava sigurnost radnika i ubrzava postupak ostvarivanja radničkih prava. Pa slijedeće, skraćuje se rok. U pola je kraći u odnosu na dosadašnje rokove u kojim su povlaštena tijela dužna rješavati o zahtjevu radnika čime se postupak ubrzava. Potraživanja će se isto tako moći ostvariti i radnici kojima je mjesto rada u Republici Hrvatskoj a nad stranim poslodavcem je pokrenut stečajni postupak. Ta pozitivna novina bitna je zbog onih stranaca koji u Hrvatskoj otvaraju poduzeća ili kupuju tvornice sa ciljem kako iskoristiti ili prevariti našeg radnika otvaranjem stečaja. U buduće stečaj će uključiti njegovu cjelokupnu imovinu sukladno nacionalnom zakonodavstvu države članice europskog gospodarskog prostora. Propisuje se rok u kojem je stečajni upravitelj dužan primljena sredstva isplatiti radnicima što do sada nije propisano. Izrijekom se uređuje obveza stečajnog upravitelja na ispostavljanje odgovarajuće dokumentacije nadležnim tijelima vezane uz plaćanje doprinosa na zaštićena radnička potraživanja čime se izravno utječe na njihova prava u mirovinskom osiguranju što je posebno važno za radnike osigurane u drugom stupu obveznog mirovinskog osiguranja. U osnovi se ne radi o povećanju opsega novčanih prava radnika već se novim zakonom detaljnije uređuje pravna procedura ostvarivanja ovih postupaka, pa se ta procedura usklađuje s pravilima i zahtjevima stečajnih i poreznih propisa što posredno povećava stupanj zaštite prava radnika ali i efikasnost države u naplati preuzetih potraživanja u stečajnim postupcima. Sve u svemu, predloženi zakon je mnogo povoljniji i osigurava veću egzistencijalnu sigurnost radnicima čija poduzeća su u stečaju. Zato klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje predloženog Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavaca. zastupnika HNS-a gospodin zastupnik Željko Vincelj. Izvolite. Poštovani predsjedniče, kolegice i kolege. Kao što je poznato, važeći Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca donesen je 14. srpnja 2003. godine potrebno je reći jednoglasno od svih prisutnih saborskih zastupnika. Tim zakonom utvrđuje se uloga Fonda za razvoj i zapošljavanje kao jamstvenog fonda za isplatu dijela potraživanja radnika u slučaju stečaja njegovog poslodavca. Taj dio potraživanja radnika isplaćuje se na teret državnog proračuna radniku čije je poduzeće otišlo u stečaj te dakle ne ovisi o trajanju ali ni o ishodu stečajnog postupka nad poslodavcem. Iako se ne radi o apsolutnoj i potpunoj zaštiti radničkih potraživanja ona se ovim putem štite na društveno prihvatljivoj minimalnoj razini socijalne sigurnosti. Stečaj je u pravilu složen i dug postupak sa neizvjesnošću dobrog završetka koji znači isplatu radničkih potraživanja nastalih do dana otvaranja stečaja. Najvjerojatnije je da su u većini stečajeva u trenutku otvaranja stečaja poduzeća u kojem su zaposleni radnici već na koljenima sa određenim brojem mjeseci nekada i godina neisplaćenih plaća i ostalih prava iz radnog odnosa a treba jesti, platiti struju i vodu, školovati djecu. Kako bi se odgodila opasnost od potpunog siromaštva pa i bijede ovim zakonom država preuzima ulogu isplatioca posljednje tri neisplaćene plaće radniku ili možda neisplaćenog bolovanja najviše do visine minimalne plaće u Republici Hrvatskoj za svaki neisplaćeni mjesec, naknadu za neiskorišteni godišnji odmor u godini u kojem je prestao radni odnos najviše do polovine minimalne plaće u Republici Hrvatskoj, otpremninu kao polovicu najvišeg iznosa zakonom propisane otpremnine te pravomoćno dosuđenu naknadu štete zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti i to najviše do jedne trećine iznosa dosuđene takve naknade. To je dakle prva vatrogasna ali nužna mjera da radnika koji je izgubio posao i možda već dugo nema nikakvih primanja ne uhvati očaj i beznađe. Suštinski, u obimu i visini radničkih prava koja su se trebala isplaćivati po zakonu iz 2003. i sada po ovom novom zakonu koji donosimo nema bitne veće razlike, mijenjaju se neki rokovi i izvršenja, i procedura u radnjama. Razlike su prisutne u nosiocu tih aktivnosti, pa tako po ovom novom prijedlogu to više nije Fond za razvoj i zapošljavanje nego nova javna ustanova Republike Hrvatske koja će se po proglašenju ovog zakona osnovati pod nazivom Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca. Razlike će biti prisutne i u broju ljudi koji će raditi taj posao. Do sada su ga radile tri osobe u Fondu za razvoj i zapošljavanje a od sada će u agenciji biti zaposleno deset ljudi. Razlika će biti prisutna i u načinu transfera novca radnicima. Starim zakonom bilo je utvrđeno da fond plaća dugove poslodavca radnicima trideset dana od pravomoćnosti rješenja, no pokazalo se da to formalno nije u redu jer Zakon o proračunu ne dopušta isplatu sredstava iz državnog proračuna direktno radnicima a zakon nije bio usklađen ni sa Zakonom o porezu na dohodak koji obvezuje izravno poslodavca na uspostavu porezno priznatih dokumenata. Iako je s druge strane donesen i pravilnik kojim je Fond novac za radnike trebao doznačiti na račun, na žiro-račun poslodavca u stečaju ili trgovačkog suda nadležnog za stečajni postupak, neki stečajni upravitelji nisu željeli novac proslijediti radnicima pozivajući se upravo na odredbu zakona da to treba činiti fond direktno radnicima a ne stečajni upravitelji. Odredbe iz pravilnika koje su kazivale da će fond novac doznačiti njima, a oni radnicima nisu prihvaćali jer je zakon jači od pravilnika. Pravilnik je k tome kao nezakonit odbacio i Ustavni sud Republike Hrvatske. U tom prebacivanju loptice između fonda i stečajnih upravitelja trpjeli su radnici jer je novac ležao na žiro-računima a njima su iskapčali struju i vodu za to vrijeme. Nama naravno ostaje enigma zašto Vlada Republike Hrvatske nije istog časa kad se shvatila greška, kad se dogodio prvi takav slučaj kad netko nije mogao ili htio isplatiti novac radnicima u stečaju, poslala u Sabor izmjene zakona kojim bi se reklo da novci radnicima idu na idu na žiro-račun stečajnog dužnika i da ih onda stečajni upravitelji moraju doznačiti radnicima. Radi se o nekoliko rečenica zakonskih odredbi. Trebalo je eto proći skoro 5 godina da tih nekoliko rečenica pojašnjenja dođe od Vlade pa je ta promjena načina transfera novca do radnika sada ozakonjena. Promjena u odnosu na stari zakon je i u tome što se primjena proširuje i na radnike stranog poslodavca iz Europske unije s time da te odredbe stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Naravno i po starom i po novom zakonu tada fond a sada agencija nakon što isplate radnike u dijelu njihovih potraživanja ulaze u ulogu stečajnog vjerovnika u stečajnom postupku sa ciljem ostvarivanja regresnog povrata isplaćenih sredstava iz stečajne mase poduzeća u stečaju. Nismo dobili podatke koliko je ovih 5 proteklih godina Fond za razvoj i zapošljavanje uspio naplatiti od stečajnih dužnika umjesto kojih je izvršio uplate radnicima koji su izgubili posao. Bilo bi dobro da ovaj Sabor dobije i tu informaciju kako bismo vidjeli da li država naplati išta ili ništa od poduzeća u stečaju. Tada bismo mogli valorizirati i podatak koji smo dobili u materijalima a to je da država od stečajnih dužnika nije uspjela naplatiti 65 milijuna kuna u tom razdoblju. Intrigira naravno i podatak da će se trebati zaposliti 7 novih ljudi u ovu novu državnu javnu ustanovu a ujedno se kaže da se iz godine u godinu smanjuju potrebna sredstva za tu namjenu jer je sve manji broj radnika koji ostaju bez posla zbog stečaja poslodavca. Dakle po starom zakonu smo imali zaposlena 3 čovjeka koji su trebali isplatiti više novaca nego što će ih sad trebati isplaćivati 10 zaposlenih. Intrigiraju i odredbe članka 8. ovog zakona koji kaže da će agencijom upravljati upravno vijeće od 3 člana. Jednog će odrediti ministar nadležan za rad, jedan će biti predstavnik Sindikata, a jedan predstavnik poslodavaca na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća. Mislim da ne trebamo pogađati koji će od njih trojice biti predsjednik Upravnog vijeća. Stavak 5. ovog članka zakona kaže da predsjednik Upravnog vijeća može obustaviti od izvršenja odluke upravnog vijeća koje imaju negativne posljedice na financijsko poslovanje agencije. Uz najbolju volju da odgonetnem koje bi to mogle biti odluke sa negativnim financijskim posljedicama koje bi mogla izglasati ona druga dva nestašna člana upravnog vijeća agencije nisam uspio shvatiti logiku predlagača. Kad je zakon jasan ko dan. Ide linijom stečaj, prijava duga od strane radnika, rješenje agencije po strogo utvrđenim zakonskim kriterijima te isplata na namjenski račun stečajnog dužnika. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime Kluba SDP-a gospodin zastupnik Davorko Vidović. Izvolite. Hvala. ja ću iskoristiti prigodu u vezi ovoga zakona pa da možda dam i jednu pohvalu resoru na čijem čelu je gospođa državna tajnica Vera Babić i koji je koliko se ja sjećam prvi otvorio a nadam se da će prvi i zatvoriti poglavlja, poglavlje rad i socijalna politika što će reći da je očigledno u zakonodavnom smislu stvar bila dobro pripremljena i davno ranije. Ovaj zakon koji je donijet 2003. godine kojega sada inoviramo je sastavni dio paketa radnoga zakonodavstva iz 2003. godine kada smo promijenili 12 zakona i u to vrijeme ih u potpunosti uskladili sa Europskom unijom, govore da smo obavili dobar posao i za Hrvatsku kao državu, za naš pravni sustav ali da smo obavili dobar posao i za poslodavce i za radnike. Tako je i prigodom donošenja ovoga zakona dakle prije punih 5 godina, evo sad će biti 14. mislim kao što je ovdje već i podsjećano, jednoglasno prihvaćen ovaj zakon koji je doista bilo potrebno donijeti jer u to vrijeme je, u to vrijeme smo bilježili stečajni postupak koji je bio pokrenut u 5 tisuća 358 poduzeća, naslijedili nekih skoro 1000 neriješenih stečajnih postupaka i 32 tisuće ljudi je u to vrijeme bilo u igri kada je riječ o stečaju i stečajnom postupku. Uspio sam dobiti podatke za godine koje su slijedile nakon 2003. kada je razvidno da se novoprijavljene nezaposlene osobe zbog otvaranja stečajnog postupka od 2000. godine kreću 2004. tri tisuće, 2005. tisuću 135. Od prvog do šestog mjeseca ove godine 571. U ovom trenutku je nezaposlenih osoba zbog otvaranja stečajnog postupka evidentiranih na Zavodu za za zapošljavanje oko 10 tisuća. Ove podatke navodim zato što bi možda bilo dobro u, da ne prepričavamo sada što se u ovom zakonu jer je stvar riješena prije 5 godina, da možda pokrenemo priču koja bi značila zapravo jedno ozbiljenje problema stečaja koji je 5 godina stavljen potpuno u «out» kao rješenje koje je samo po sebi «apriori» loše, nepotrebno i štetno. I stvorena je jedna rekao bih politička politička fama o tome kako stečaje treba izbjeći pod svaku cijenu, pa i pod cijenu da se izmrcvarena poduzeća godinama održavaju umjetno na životu donacijama, subvencijama, potporama ili čim god hoćete i da se zapravo upropaštavaju resursi ljudski i materijalni u tim tvrtkama i da pri tome u konačnici dolazi kolaps ili smrt tvrtke, da svi radnici koji su radili odlaze na ulicu, a da su prethodno godinama bili iscrpljivani minimalnim plaćama, neredovitim plaćama itd. itd. Prema nekim podacima koje sam konzultirao oko 20000 tvrtki u ovog trenutka u Hrvatskoj imaju sve uvjete da se nad njima otvori, odnosno poslodavcima stečajni postupak. je takvih tvrtki u vlasništvu države. U proteklih 5 godina hrvatska Vlada nije otvorila niti jedan stečaj ja bih rekao politikanskih razloga, podilaženja ili kupovanja socijalnog mira, podilaženja u onom dijelu u okviru sindikalne scene koji zapravo neće razumjeti da je to najveća pogibelj prije svega za radnike ne otvaranju stečaja

normalnoj pravnoj operaciji i jednome procesu koji može biti velika investicijska šansa za Hrvatsku o čemu svjedoče i brojna vrlo ozbiljna stručna i znanstvena istraživanja. Taj strah od stečaja nema nikakve osnove i on se ne treba uopće ticati radnika ni na koji način. No međutim, evo brojke u zadnjih pet godina govore da tome nije tako i da je to zapravo rezultat toga sasvim neopravdanoga straha. Kada je riječ o ovom zakonu onda kada smo ga donosili smo imali prije svega u vidu činjenicu da je moguće da se dogodi i ovo što se dogodilo, a to je da država u ovom slučaju preko Fonda za razvoj zapošljavanja ne bude bila sposobna naplatiti svoja potraživanja koja je regresirala, dakle alimentirala u svrhu radnicima u svrhu zaštite njihovih potraživanja. I ja moram reći da me veseli činjenica da je država 65 milijuna 281 tisuću kuna prikraćena. Veseli me zato što to znači da ovog zakona nije bilo, da bi toliko bili uskraćeni radnici. A to što država nije bila sposobna to naplatiti to je njezin problem, dakako i sviju nas, jer je to opet uzet novac iz državnoga proračuna. Ali slažem se s mojim prethodnikom. Pet godina se čekalo godina se čekalo da se konstatira da mi kako se to ovdje kaže nismo stvorili institucionalne, administrativne pretpostavke za aktivno uključivanje garancijskog tijela u stečajni postupak i dionička tijela koja u njemu sudjeluju. To nije dopustiva praksa. Ako se vidjelo da 65 milijuna koja su ovdje naznačena, pa nisu ona nastala preko noći. Onda se valjda trebalo reagirati i ranije. Dakle, kada je riječ o klubu SDP-a mi nemamo naravno ništa protiv ovakve prenamjene da tako kažem ili novoga institucionalnoga rješenja ako će se osnovati agencija. Ali sam siguran da su i postojeći zakon i postojeća institucionalna rješenja mogla biti dostatna da se nije išlo sa tim nesretnim i nespretnim pravilnikom da se osigura kvalitetno ispunjavanje zakonskih obveza koje ima država u odnosu na radnike i radnička potraživanja. To sve skupa govori zapravo kao i ono prvo što sam rekao da je zakonska pretpostavka stvorena, zakon i propisi su dobri. Oni su, njih smo podigli na najviše europske standarde. Ali primjena, želja rekao bih …/Govornik opći nered kada je riječ o poštivanju zakona i propisa nisu osigurali primjenu, kvalitetnu primjenu propisa koji se dakako daju dorađivati u operativnom smislu i poboljšavati i između ostaloga i pravilnicima koji su također predviđeni za ovu vrstu posla. Ono što u ovom slučaju je promjena u odnosu na prethodni zakon prethodni zakon je iako nisam shvatio to možda možete objasniti zašto u ovom zakonu, u ovom zakonskom prijedlogu je izostao bivši članak 16. kada je riječ o kaznenim odredbama i ostale su samo predviđene novčane kazne za one poslodavce koji na zahtjev fonda ne dostave sada u ovom slučaju agencije zatraženu dokumentaciju u istim iznosima kao što je bila i prije pet godina. Ja mislim da to se može se i povećati, a u cijelosti izbačen članak 16. u kojem su bile predviđene kazne i sankcije i za fond, u ovom slučaju za agenciju ako ne daj Bože ne donese rješenje u zakonom propisanom roku. Mi smo to do sada imali da se novčanom kaznom od 10 do 30000 se kažnjava fond ako ne donese rješenje u roku iz članka 12. stavka 1. ovog zakona, a od 3 do 10000 odgovorna osoba u fondu. Penaliziranje nerada državnih službi u ovom slučaju ove agencije je također nešto što bi bilo dobro predvidjeti jer smo vidjeli da se tu štošta može, štošta Da li će agencija sama po sebi postati, biti dostatno jamstvo da će se primjena ovoga zakona uspješnije odvijati u smislu zaštite radnika i njihovih potraživanja, ali s druge strane i zaštite samoga državnog proračuna iz kojega se ti novci, ta sredstva izdvajaju to ćemo tek vidjeti. Ako bi tome bilo tako, onda tih milijun i 930 tisuća kuna za njihove plaće, stolice itd. ne bismo trebalo smatrati prevelikim opterećenjem i prevelikim troškom. Neki su izrazili žaljenje zašto kod donošenja ovog zakona se nije napravio jedan korak dalje? Zašto se nije napravio korak dalje u smislu povećanja opsega prava pa i dosega iako su ovdje uvršteni strani radnici pa možda iz samog načina funkcioniranja, vidio sam prijedloge koji su dolazili iz nekih sindikalnih središnjica koje su nudile, možda se mogla provesti rasprava da se sama sama agencija, odnosno cijeli taj fond za radnička potraživanja financira iz doprinosa poslodavaca kao što je to dosita slučaj u nekim europskim zemljama. Dakle, možda je ovo bila prigoda da se sva ova pitanja vezana za stečaj, razbijanja svih tih magli oko stečaja, svih tih nakupina koje nemaju nikakve veze sa stvarnom zaštitom radnika i traženje modela koji bi bio možda primjereniji i onome s čim se Hrvatska susreće u ovom trenutku, ali i ono što nas čeka u budućnost, možda je ta prilika upravo bila donošenje ovoga zakona pa i stečajnoga koji je donesen, evo prije nekoliko mjeseci. prije nekoliko mjeseci. U svakom slučaju, ja vjerujem da će izmjena ovoga zakona i usklađivanje u potpunosti sa važećim dokumentima Europske unije biti dobro došla poboljšica i klub SDP-a će podržati ovaj zakon. Hvala lijepa gospodine zastupniče. Imamo još dvije rasprave prijavljene u ime klubova. Prva od njih je rasprava u ime kluba HSS-a i uvaženi zastupnik gospodin Boris Klemenić. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažena državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Klub HSS-a pozitivno ocjenjuje i zalaže se za donošenje ovog zakona iz nekoliko razloga za koje smatramo da stvaraju pretpostavke za rješenje problema koji se u našoj bližoj prošlosti pokazao značajan za elementarno rješavanje egzistencije socijalno ugroženih radnika. Posljednjih smo mjeseci svjedoci problema s kojima su se nakon proglašenja stečaja suočile radnice sinjske "Dalmatinke nove" i sličnih poduzeća. Mjeseci bez plaća i problemi s poslodavcem stotinjak su radnica doveli do štrajka. Ovaj zakon trebao bi spriječiti takve situacije i omogućiti radnicima naplatu svojih ostvarenih prava. Predloženim zakonom uz novine koje donosi vrši se usklađivanje sa direktivom iz 2002. godine kojom se izmjenjuje i dopunjuje direktiva iz 1998. godine te je sastavni dio izmjena radno-socijalnog zakonodavstva koje je Republika Hrvatska preuzela otvaranjem pregovora za pristupanje Europskoj uniji u području socijalne politike i zapošljavanja. Svjesni smo činjenice da je vrijeme cijelo životnog zaposlenja u jednoj stabilnoj i većinom dobrostojećoj firmi iza nas i da danas živimo u drugačijem okruženju i uvjetima koji donose mnogo promjena. Također smo svjesni da promjene nose dobro, nove izazove, mogućnosti, prilike, ali isto tako te promjene često nose nesigurnost, potplaćenost, otkaze i socijalno nezaštićene radnike. U socijalnoj državi, a po Ustavu naša zemlja se opredijelila da će biti socijalna, neophodno je zaštititi radnike barem u njihovim elementarnim pravima, a to je pravo na isplatu zarađenih i odrađenih plaća. Isto tako, svjedoci smo da važeći Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavaca koji je na snazi od 2003. godine nije donio željene efekte, a njegovom primjenom pokazale su se brojne manjkavosti u primjeni. Primjenom stečenih propisa pokazala se sva složenost i nepremostivost formalnosti stečenog postupka te neusklađenost brojnih stečenih tijela u procesu što je rezultiralo nesigurnošću i nemogućnošću naplate radničkih potraživanja. Da bi se ispravila ta blokada ovim zakonom je predviđeno da radnici mogu očekivati isplatu materijalnih prava po osnovi rada odmah po priznanju stečenog postupka. Prema važećem zakonu, institucije koje su trebale osigurati realizaciju materijalnih prava po osnovi rada po svojoj namjeni i administrativnim kapacitetima nisu na adekvatan način mogle sudjelovati u postupku realizacije ostvarenja radničkih prava, što je rezultiralo nezadovoljavajućim rezultatima i učincima. Budući da je nepostojanje odgovarajućeg institucionalnog okvira detektiran kao jedan od važnih problema, ovim prijedlogom zakona ispravlja se taj nedostatak te se predviđa osnivanje agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavaca kao kao prvostupanjskog tijela za rješavanje i isplatu osiguranih potraživanja radnika i tijela koje je nadležno za međunarodnu razmjenu informacija u slučaju poslovnih djelatnosti na području dvije ili više država europskog gospodarskog prostora. Mi u klubu HSS-a smatramo da je jako važno zbog složenosti i formalnosti stečenog propisa uspostaviti takve pravne mehanizme kojima će se određena privilegirana radnička potraživanja posebno zaštititi i kojima će se osigurati njihova isplata neovisno o pravomoćnosti rješenja u stečajnom postupku. Ovaj zakon vodeći se tim ciljem poboljšava dosadašnji institucionalni okvir kako bi navedena prava bila ostvarena u što kraćem roku te kako ne bi bilo mjesta pravnoj nesigurnosti. Opisana isplata osiguranih potraživanja radnika ima alimentacijsku namjenu jer nakon nje isplaćena i u stečajnom postupku priznata potraživanja prelaze na garancijsko tijelo koje tada preuzima sva procesna prava stečenog vjerovnika u odnosu na preuzeta potraživanja sve do njihove potpune ili djelomične naplate. Opseg prava radnika se ne mijenja, osim što se visina njihova ostvarivanja usklađuje s novim propisom na području uređivanja instituta minimalne plaće, što je regulirano člankom 3. zakona. Predlagatelju skrećemo isto tako pozornost na rečeni članak, stavak 2. na točke 1., 2. i 4. kojima se propisuju najviši iznosi određenih potraživanja radnika, ali se ne spominje koji je najmanji mogući iznos na koji radnik ima pravo u navedenim slučajevima. Smatramo da bi trebalo definirati i te minimalne iznose kako bismo na taj način izbjegli moguće nedoumice i dvojbe. Pozdravljamo novinu predloženu člankom 15. stavak 2. koja ide u korist radnicima time što se ne vezuju prava na naknadu štete zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti uz prestanak radnog odnosa. Naime, radnik koji nije ostvario ovu naplatu, pravomoćno dosuđene naknade štete ostvaruje pravo iz ovog zakona bez obzira kada mu je prestao radni odnos. Isto tako smatramo pozitivno precizno definiranje početka tijela prekluzivnog roka za podnošenje zahtjeva na način da je to dan kad na ispitnom ročištu u stečajnom postupku stečajni upravitelj prizna potraživanje, a ne ospori ga niti jedan stečajni vjerovnik, a sukladno propisima koji uređuju stečajni postupak. Kako se prema dosadašnjem zakonskom uređenju nailazilo na mnoge probleme u praksi kada je u pitanju način isplate potraživanja radnika, dobro je da se ovim zakonom propisuje način isplate, putem namjenskog računa poslodavca u stečaju, što je regulirano člankom 20. ovog zakona. Naime, važećim zakonom propisan način isplata potraživanja radnika nije usklađen sa Zakonom o izvršenju proračuna koji ne dopušta, odnosno isključuje isplate sredstava iz državnog proračuna izravno radnicima kao niti s poreznim propisima odnosno Zakon o porezu na dohodak koji obvezuje izravno poslodavca na uspostavu porezno priznatih dokumenata. U tom smislu već je bilo pokušaja da se izmjenom i dopunom pravilnika poboljša i pojednostavi isplata radnicima, ali zbog odluke Ustavnog suda kojim je navedeni pravilnik poništen kao nezakonit i dalje postoje poteškoće pri isplati i kolizija spomenutih propisa. Namjenski račun je rješenje za koje ne postoje prepreke u propisima kojima se uređuje stečajni postupak. I na kraju mi u klubu HSS-a pozitivno ocjenjujemo da se ovim zakonom osigurava zaštita potraživanja radnika i što je iznimno važno uspostavljaju se institucije bez kojih ne bi bilo moguće zaštitu provesti. U tom smislu ustrojavanje agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavaca veliki je napredak u odnosu na dosadašnju regulativu i praksu na tom području. Ranije spomenutom novinom kojom se ne vezuje pravo na naknadu štete zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti uz prestanak radnog odnosa ide se u korist radnicima. Također se osigurava zaštita radnika na području Republike Hrvatske kada su u pitanju strani poslodavci koji će postati iznimno važni pristupanjem Hrvatske u punopravno članstvo Konačno zakon rješava i način isplate potraživanja radnika te time rješava koliziju propisa i poteškoće pri isplati koje su dosadašnji načini isplate i uzrokovali. Klub HSS-a podržati će ovakav prijedlog Hvala vam lijepa gospodine zastupniče. I posljednji prijavljeni klub u čije će ime raspravu imati gospodin Silvano Hrelja je klub HSLS-a i HSU-a. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Ja sam dobio dodatni motiv da izađem za ovu govornicu sa izlaganjem kolege Vidovića s kojim sam ja tada kao sindikalac imao puno okršaja oko tih stečajnih zakona za vrijeme dok je on bio ministar rada i socijalne skrbi. Ja ne bih glorificirao ulogu ni jedne Vlade oko stečaja jer tu je bilo puno promjena stečajnih zakona i na kraju znate, puno je veći broj radnika koji su izgubili radno mjesto u stečaju a da nisu dobili ništa nego što će ih u Hrvatskoj biti da su dobili ova zajamčena minimalna sredstva putem sada fonda odnosno sutra agencije. 2001. godine je koalicijska Vlada učinila jedan dobar pomak, a to je da je radničko potraživanje stavila u prvi isplatni red i da je to ostalo da se to nije promijenilo 2003. godine u najvećem dijelu, dakle ni ovaj zakon ni fond ne bi bio trebao. Trebao bi bio samo za one slučajeve kada je došlo do stečaja poslodavca gdje nema stečajne mase, tada opravdanje za postojanje sadašnjeg dakle Fonda za razvoj i zapošljavanje koji je alimentirao zaštitu potraživanja radnika u stečaju ili buduće agencije bi imalo smisla. Međutim nije se nije se to dogodilo, odnosno od 2003. na dalje, radnička potraživanja imaju sasvim drugi tretman, oni su u drugom isplatnom redu, država se najprije namiruje za svoja potraživanja od pravnog subjekta odnosno poslodavca u Na žalost moram konstatirati i ne slažem se sa svima onima koji govore da je u Hrvatskoj po Stečajnom zakonu stečaj neka nova šansa iako bi to trebalo biti. Niti je stečaj opredijeljen prema spašavanju onog dijela pravnog subjekta koji ima tržište, koji može proizvodnjom dobara osigurati svoje mjesto na tržištu i osigurati egzistenciju za svoje radnike. Ja u svom iskustvu životnom bilježim i jedan jedini slučaj da je stečaj završio, stečajni postupak završio i da je poslodavac, dakle novi vlasnik, poslodavac da su zapošljavali nakon stečaja veći broj radnika nego što je bilo to prilikom ulaska u stečaj. Jedan jedini slučaj. U većini slučajeva je poslodavac nestao, jednostavno ta gospodarska djelatnost se ugasila, a u jednom manjem broju slučajeva je pak taj samo dio proizvodnih programa koje je poslodavac imao prije stečaja uspio ostati na tržištu. Dakle i danas u našem Stečajnom zakonu ne postoji prevencija stečaja, odnosno na neki način zbog višeg društvenog interesa, tjeranje dakle vjerovnika i dužnika da nađu izlaz iz situacije a da ne gase gospodarski subjekt, ne otvaraju stečajni postupak. To je imala Slovenija tzv. prisilnu poravnavu u tom dijelu, dakle da se nađu, da se vjerovnici vjerovnici nađu i dogovore što će učiniti od tog subjekta. A sjećam se da sam dosta radio sa Hrvatskim fondom za privatizaciju i bilo je puno slučajeva da su se naši gospodarski subjekti, su mogli svoja potraživanja pretvoriti u vlasničke udjele i tako nastaviti proizvodnju. Sjećam se i jednog drugog slučaja, jednog jedinstvenog slučaja od otvaranja stečajnog postupka i zatvaranja tog istog stečajnog postupka a da se ništa u gospodarskom subjektu nije dogodilo, odnosno da se ni jedan dug nije riješio. To je primjer vjerovali ili ne, tvornice za preradu ribe "Mirne" Rovinj. Zašto? Pa zato što vjerojatno otvaranjem stečaja u raspodjeli nekretnina kojima pretežno završavaju 90% naših stečaja, bi sve ono što "Mirna" Rovinj ima u svojoj u svojoj ingerenciji, dakle i koncesiju na pomorsko dobro i prostor bilo vrlo upitno i netko je vidio svoj interes da se svi mogućim sredstvima bori da se ta tvrtka izvuče izvuče na Visokom trgovačkom sudu iz stečaja, ulažući ne znam koje garancije, ali to je jedan jedini slučaj gdje se dogodilo izvlačenje iz stečajnog postupka, a da se ništa bitno što se dugovanja tiče firme tiče, nije promijenilo. Dakle u svakom slučaju ja ne bih ponavljao ono što su prethodnici govorili dobro za ovaj prijedlog zakona. Klub Hrvatske socijalnoliberalne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika će ovaj prijedlog zakona podržati. Mislimo da su to dobra rješenja, iako stojim i kod onog što sam ranije rekao, da se možda u prošlosti moglo i drukčije, ali sada tu jesmo gdje jesmo i sada idemo ovim putem dalje, nećemo stalno mijenjati pravila igre i mislim da je to jedna solidna garancija. Naravno postoji rizik da li će država koja će dati taj novac, da li će u stečajnim postupcima i dio tog novca naplatiti, jer ona u suštini isplatom obveze radnicima zauzima mjesto tog vjerovnika u stečajnom postupku, dakle i uvijek ovisi da li će biti dovoljno stečajne mase i uvijek i državi koja ima i vlasničke udjele u takvim firmama bi trebalo biti interesantno da li će moći ono što je isplatila i vratiti. U tom kontekstu imam jedan prijedlog koji možda ćemo nekad u budućnosti se toga sjetiti, odnosno postavlja jedno retoričko pitanje da li je baš fer da se novcem poreznih obveznika isplaćuju ove garancije u slučaju da nema, da država ne naplati svoja potraživanja u stečajnom postupku ili bi to bilo možda bolje kao u nekim uređenim zemljama da se kroz sustav doprinosa poslodavaca i ovaj rizik pokrije. Ja sam siguran da, tu sam malo popričao sa državnom tajnicom da bi to nas tražilo jedno ajmo tako reći ponovno restruktuiranje ajmo reći sustava doprinosa što nije baš jednostavno, ali kao ideju želim podijeliti sa vama jer mislim da nije u redu da se takve takve rizike pokrivamo sredstvima poreznih obveznika, da su poslodavci itekako odgovorni za taj rizik, a i dobro je kad oni brzo pokreću, kad sam poslodavac brzo pokreće stečaj, kada traži rješenja. Znate ja sam i to ću podijeliti s vama, imao slučaj da je 14 mjeseci direktor odugovlačio sa stečajem, a bilo je evidentno da ne može nastaviti proizvodnju. I znate što je on po zakonu bio obvezan učiniti u roku 60 dana, i znate koji je rezultat takvog jednog njegovog postupanja? Iz stečajne mase je dobio potraživanja svoje plaće od ukupno 250 tisuća kuna. nije mu bilo tako loše odugovlačiti u stečaju. Ali to su naše realnosti, ja tu mogu argumentirati točno imenom i prezimenom i situacijom. Dakle, netko je zbog odugovlačenja 14 mjeseci kod evidentne kod evidentne nemogućnosti poslodavca da može nastaviti sa poslovanjem za to odugovlačenje bio u stečajnom postupku nagrađen. Ne bih volio da se takve stvari i dalje događaju. Ovaj mehanizam, ovaj institut zaštite radničkih potraživanja je rezultat socijalnog dijaloga, je rezultat dogovora socijalnih partnera iz 2003. još, on egzistira, on se mora unapređivati i kao takav, kao zastupniku mogu biti kritičan, ali zaista mi nema druge nego poštivati dogovor socijalnih partnera i predlagati eventualno određena rješenja kao unapređenje sustava. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine zastupniče. Sad imamo dva ispravka netočnoga navoda. Prvi se javio uvaženi zastupnik Davorko Vidović. Izvolite. ispravio bih vjerojatno nešto što je više implicite nego explicite rečeno da su radnici izbačeni iz prvog naplatnog reda 2003. Nije to u cijelosti točno. Naprosto samo dio potraživanja ispao je iz prvog naplatnog, u prvom su isplatnom redu ostali podsjećam plaća za zadnja 3 mjeseca prije otvaranja stečaja, naknada plaće za godišnji odmor na koji je radnik stekao pravo u kalendarskoj godini u kojoj je otvorenoj stečaj, to je bilo dvije trećine prosječne mjesečne plaće isplaćene u Hrvatskoj. Naknada plaće za posljednja 3 mjeseca prije otvaranja stečaja, otpremninu do iznosa jedne trećine prosječne mjesečne plaće isplaćene u Hrvatskoj, naknada štete pretrpljene zbog ozljeda na radu ili profesionalne bolesti. Dakle, to je ostalo bilo u prvom isplatnom redu, ostala potraživanja su bila prebačena u drugi …/Govornik Hvala lijepa. I drugi ispravak navoda, uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče. Pa s obzirom da je kolega Silvano istinoljubiv čovjek, a vjerojatno se jedna mu greška potkrala, moram ju ispraviti da ne ostane u zraku, a to je onaj navod kada je rekao da je jedini ili osnovni problem 2003. kada su radnička potraživanja isplaćena iz prvog prioritetnog isplatnog reda. Ne samo to. Naime moram sve nas podsjetiti da 2005. sam predlagao izmjene Stečajnog zakona predlažući da se u prvi prioritetni isplatni red vrate sva radnička, a ne minimalna potraživanja što je

Sada nastavljamo sa prijavama za pojedinačnu raspravu. Imamo ih 7 ukupno. Prvi je uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. Hvala lijepa. Prvo što želim reći oko ocjene stanja u zakonu i uvodnog obrazloženja, a obećao sam to uvijek iznova podsjećati da nije mi jasno zašto u obrazloženju zakona i ocjeni stanja ne piše da li su socijalni partneri Gospodarsko-socijalno vijeće da li su …/Govornik se ne razumije./… ili imaju kakva izdvojena mišljenja, da li su oduševljeni ili bilo što drugo. Pitao sam i sindikate zašto toga nikad nema i rekli su mi da premijer Sanader nikako ne pristaje da se to u prijedlog zakona upisuje, pa se pitam da li se to premijer Sanader srami dijaloga sa socijalnim partnerima ili činjenica da s nekim o nečem mora razgovarati ili dogovarati. To zbog toga što bi i nama ovdje u Saboru olakšavao situaciju da kad dobijemo neki prijedlog zakona odmah vidimo stav Gospodarsko-socijalnog vijeća, dakle i poslodavaca i sindikata. o tome ću govoriti uvijek kada god bilo koji propis, zakon s tog područja dođe tako dugo dok nekome ne puknu živci pa pristane na to da se to u zakon upisuje. Prva moja primjedba, strah ili pitanje odnose se na članak 3. stavak 2. točka 1. zakona koja regulira visinu plaća na koje radnici od trenutka otvaranja stečajnog postupka imaju pravo i kaže najviše do visine minimalne plaće u Republici Hrvatskoj. Ako ispravno čitam ovu formulaciju, znači li to da će žene koje rade u tekstilu, koži, gumi, obući i drvoprerađivačkoj djelatnosti i u stečajnom postupku imati na umanjeno pravo minimalne plaće kao što je to Zakonom o minimalnoj plaći propisao. Podsjećam da najveći broj stečajeva i gubitka radnih mjesta i otkaza s tog naslova je upravo u tim djelatnostima u Republici Hrvatskoj unatrag 16 godina bio i da najčešće upravo žene starije starosne dobi sa većim brojem godina staža ostaju bez posla. Tamo smo im zakonom stavili u drugi razred po visini minimalne plaće, e ovdje kad dođe do stečaja također će primati manju plaću bar za ta 3 mjeseca jer smo to tako tamo propisali. Ne bi li bilo minimum društveno prihvatljivo kako to lijepo tamo piše, da je ovo usuglašeno sa tim društveno prihvatljivim minimalnim standardima, da barem u stečajnom postupku za sve radnike vrijedi isti minimalac kojega će ostvarivati pravo … Kada je u pitanju točka 3. tog istog stavka odnosi se na jubilarnu otpremninu i kaže, polovica najvišeg iznosa zakonom propisane otpremnine, s obzirom da u stečaj ne idu službenici javne, državne, lokalne niti nitko drugi osim radnika, Zakonom o radu propisana je otpremnina jedna trećina bruto plaće po godini kod toga poslodavca. Bruto plaća 7 tisuća 300, jedna trećina, tisuću 210 pola od toga, bruto iznos, to je sve. Dakle, i ovdje smo opet došli da … /Govornik se ne razumije./ … svega ostaloga sa umanjenim plaću i drvoprerađivačke industrije, dolazimo zapravo do toga da ta garantirane isplate koje ovaj zakon nudi i nisu tako društveno prihvatljive što se minimalnog standarda tiče. Članak 17. stavak 2. govori o zahtjevu i citiram: "u stečajnom postupku priznao stečajni upravitelj, a nije osporio niti jedan stečajni vjerovnik." Sada u drugim odredbama piše da sredstva koja je stečajni upravitelj u toku stečajnog postupka ostvaruje, otvara posebni račun na koji ta sredstva idu da bi se našao novac da … /Govornik se ne Da li ostali vjerovnici imaju interesa osporavati radnička potraživanja, jer ona idu sada na posljednji račun i time blokirati stečajnog upravitelja da akumulira novac za isplatu, odnosno da li ona formulacija znači da je dovoljno da jedan vjerovnik podnese osporavanje radničkog potraživanja ili mora pravomoćnom odlukom biti osporena radnička potraživanja. Drugim riječima gospođo državna tajnice, da li je formulacija toga stavka 2. u članku 17. ne bi trebala biti nešto jasnija i zašto bi bilo dovoljno da jedan vjerovnik pokrene osporavanje radničkih potraživanja i time blokira radničko pravo, pa i stečajnog upravitelja da akumulira novac za isplatu toga. Dakle, što znači riječ osporio? Konačnom odlukom ili pokretanjem postupka. treće, moj strah vezan je ili pitanje na članak 20. stavak 4. Agencija će iznimno vršiti izravnu isplatu priznatih potraživanja radnicima iz članka 16. ovog zakona. Iznimno. Dakle, agencija u zakonu piše da će iznimno, izravno vršiti isplate. Tko odlučuje, dakle što je to iznimno? Koje su to okolnosti i uvjeti moraju biti po zakonu zadovoljene da bi išla izravna isplata? Ne bi li zakon trebao biti nešto jasniji i propisivati okolnosti i uvjete kada ide izravna isplata? Bojim se da kod ovakvih definicija koje ostaju nejasna iako se to odnosi na članak 16. dakle, na strane radnike ako dobro razumijem, opet je, ostavlja mogućnost arbitriranju unutar same agencije, jer ne veli se da će agencija za sve strane, nego iznimno ili je redoslijed riječi kriv. Dakle, onda je trebalo napisati da će agencija za radnike iz članka 16. vršiti neposrednu isplatu. Onda je jasnija odredba. Probajte još jednom pročitat, vidjet ćete se, dok meni je nejasna ja znam da ja ništa ne znam, pa onda dozvolite da izrazim sumnju, ali najčešće primjedbe i upozorenja koja dajem u svojoj raspravi, popravljate u prvim ili drugim izmjenama ili dopunama zakona ili morate ipak na kraju prihvaćati amandmane. I uvijek iznova se čudim kako i ona upozorenja koja dolaze sa najdobrijim namjerama, odbacujete, a kasnije ipak u provedbi kao što ste i u opisu stanja opisali, da provedba do sada pet godina je ukazivala na loša zakonska rješenja, pa ih onda popravljate tek onda kada dođe situacija toga da je predmetni zakon, predmet ocjene, stanja, gospode u Bruxelles-u. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeći prijavljeni za pojedinačnu raspravu je uvaženi zastupnik gospodin Franjo Lucić. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice, uvažene kolegice i kolege. Kada govorio o Zakonu o osiguravanju potraživanja radnika u slučaju stečajnog postupka, onda moram napomenuti da je on donesen još 2003. godine. Zakonodavna inicijativa pokrenuta je u cilju postizanja potpunog usklađenja ovog zakona sa direktivom Europskog parlamenta i Vijeća od 23. rujna 2002. godine. Navedenom direktivom se izmjenjuje i dopunjuje direktiva Vijeća o usklađivanjima zakona država članica glede zaštite zaposlenika u slučaju insolventnosti njihova poslodavaca ili prestanka sa radom i stvara normativna pretpostavka za uspostavu nove institucije koja će osigurati razmjenu informacija sa nadležnim garancijskim ustanovama, država članica Europske unije u slučajevima poslovnih aktivnosti na području dvije ili više države članice. Obzirom da se Konačnim prijedlogom Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca uređuje osim opisanog usklađivanja i materijalno pravno, pravna zaštita radnika kojima poslodavaca zbog poslovnih poteškoća nije isplatio materijalna prava po osnovi rada. Time je ugrozio njihovu socijalnu sigurnost. Ovim su zakonskim prijedlogom preciznije definirani pravni instituti u smislu ostvarivanja ciljeva uređenih pravnih instituta koji se u primjeni važećeg zakona su različito tumačili i primjenjivali kroz sudsku praksu Upravnog suda Republike Hrvatske. Osim toga, važećim zakonom propisan je način isplata potraživanja radnika, a nije usklađen Zakonom o izvršenju proračuna koji ne dopušta, odnosno isključuje isplate sredstava iz državnog proračuna izravno radnicima, kao niti sa poreznim propisima odnosno Zakonom o porezu na dohodak. Zakonom se uređuje institut alimentacijske isplate radničkih potraživanja u slučaju otvaranja stečaja nad poslodavcem, osniva se agencija stečajnog vjerovnika, prava radnika se osiguravaju na društveno prihvatljivoj minimalnoj razini po vrsti i opsegu dok se preostali dio nastavlja ostvarivati u stečajnom postupku, rješenje je isto kao u važećem zakonu. Neisplaćene plaće za posljednja tri mjeseca prije otvaranja stečaja odnosno prije prestanka radnog odnosa, neisplaćene naknade plaće za bolovanje koju je prema propisima o zdravstvenom osiguranju bio dužan isplatiti poslodavac iz svojih sredstava u posljednja tri mjeseca prije otvaranja stečaja odnosno prije prestanka radnog odnosa, naknadu plaće za neiskorišteni godišnji odmor na koji je radnik stekao pravo u kalendarskoj godini, polovinu najvišeg iznosa zakonom propisane otpremnine, trećinu pravomoćno osuđenu, dosuđenu naknadu štete zbog pretrpljene ozljede na radu ili profesionalne bolesti itd. Ovdje također moram istaći da su sindikati imali svoj prijedlog, međutim on je neprihvatljiv. Prijedlozi usmjereni proširivanju prava na način da se isplaćuje mnogo duži period od tri mjeseca prije otvaranja stečaja nisu prihvatljivi iz nekoliko razloga. Radnici kojima je radni odnos prestao znatno prije stečaja ostvarili su Zakonom o radu propisana prava i mogli su ih već utužiti te ih ostvaruju u stečajnom postupku. Drugo, u slučaju dugih perioda neisplata materijalnih prava radnici su trebali pokrenuti stečajni postupak kao jedini od stečajnih vjerovnika. treće, proširenje materijalnih prava propisanih direktivom ne obvezuju druge države članice i njihove jamstvene ustanove u okviru regresnih zahtjeva. Kada govorimo o ovom zakonu onda također moramo reći da su potrebna i sredstva iako nacrt prijedloga zakona u odnosu na važeći zakon ne proširuje prava niti njihov opseg. Ipak će uspostava nove agencije za osiguranje potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca iziskivati dodatna sredstva u državnom proračunu za 2009. godinu u visini od 1 milijun i 930 tisuća kuna. Agencija će preuzeti dio službenika iz Fonda za razvoj i zapošljavanje. Za obavljanje svih propisanih poslova bit će potrebno zapošljavanje novih službenika jer će nova institucija preuzeti aktivnu ulogu stečajnog vjerovnika u stečajnom postupku. Stoga podržavam Konačni prijedlog zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca. Hvala lijepa. Hvala lijepo gospodine zastupniče. Obavještavam da je u 18 sati i 53 minuta isteklo vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od deset minuta a sukladno članku 207. stavak 2. Poslovnika. Nastavit ćemo raspravom uvaženog zastupnika Gordana Marasa. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Evo, na početku da kažem u kratko u biti jednu kratku definiciju stečaja. Stečaj je znači bitni sudski postupak, pravni sudski postupak nad imovinom dužnika koji je postao nesolventan. Imovina dužnika postaje stečajna masa iz koje se podmiruju dugovi stečajnim vjerovnicima. Mogu ga pokrenuti vjerovnici poduzeća dužnika ili samo poduzeće dužnik. E sad, šta je problem? Dosta često se u praksi pokazalo da prilikom stečaja vjerovnici nemaju iz čega naplatiti svoja potraživanja pa tako u tom smislu i radnici kao oni koji potražuju novac za rad koji su odradili. U tom smislu svaka zaštita radnika i mogućnost ostvarivanja njihovog prava na zasluženu plaću ili zasluženi novac koji su zaradili u poduzeću koje je otišlo u stečaj ja podržavam. I u tom smislu podržavam donošenje koji definira naravno vrste i opseg prava radnika u slučaju stečaja, prava radnika koja se definiraju na društveno prihvatljivoj i minimalnoj razini, propisuju neka tijela kao što je agencija, propisuje se tijelo koje će provoditi, to je agencija koja će provoditi cijeli postupak osiguranja prava radnika, proces, odnosno sami postupak na kojem radnici imaju pravo zatražiti taj novac koji su oni zaradili. Imam nekoliko temeljnih zamjerki što se tiče ovog zakona. Prva je Prva je ta što mislim da bismo mogli preuzeti jedno iskustvo koje se pojavljuje u europskim zakonodavstvima a to je da ne padne sve na teret države odnosno da naravno država nakon što isplati ova temeljna temeljna prava koja radnici imaju onda može potraživati to od poduzeća koje je u stečaju ili stečajne mase, ali najčešće ne uspijeva ništa naplatiti. I postoji praksa u Europskoj gdje poslodavci doprinose daju odnosno participiraju svi u punjenju određenog fonda iz kojeg se onda ova potraživanja radnika naplaćuju. Mislim da je to jedan pravedniji sustav i da smo mogli pribjeći takvom modelu gdje vjerujem da bi onda bilo i više sredstava i više sredstava da se ta neka osnovna prava ljudi koji su ostali bez svojih plaća uspiju ostvariti. Samim time vezana je i druga moja primjedba a to je da smatram da su iznosi koji su osigurani preniski. Mislim da dobro je naravno da smo proširili ovaj period od tri mjeseca, znači prije samog stečaja da radnici imaju pravo koji su i kojim slučajem bili zaposleni u roku tri mjeseca prije otvaranja stečaja kod poslodavca ostvariti svoje pravo. Ali smatram da da su iznosi koje smo odredili premali. Taj iznos isplate do najviše do visine minimalne plaće u Republici Hrvatskoj za svaki mjesec za koji radniku nije isplaćena plaća odnosno naknada plaće mislim da je prenizak. Mislim da smo trebali ići na višu razinu. Vrlo vjerojatno da je tu predlagač odnosno Vlada imala ogradu, možda to državna tajnica može reći da bi taj iznos bio puno veći iz državnog proračuna, da se to ne može podnijeti. Volio bih čuti razlog zbog čega ta razina nije recimo do visine prosječne plaće ili, ili nekog drugog iznosa koji bi bio prihvatljiviji za one koji čekaju sredstva koja su već odavno zaradili. Isto tako radi se i o ostalim razinama znači najviše do polovice minimalne plaće u Hrvatskoj za slučaj kada nije isplaćena naknada plaće za bolovanje ili u slučaju za neiskorištenog godišnjeg godišnjeg odmora odnosno u slučaju kada se radi o otpremnini najviše od jedne trećine pravomoćno dosuđene naknade štete, pardon to se radi o naknadi štete pretrpljenoj zbog ozljede na radu. Tako da te neke stvari smo mogli po meni staviti na jednu višu razinu kako bi, kako bi radnici ostvarili u prvom momentu kada mogu to od agencije odnosno od države određeni iznos u, od svojih novaca koje će onda kasnije razliku naplatiti od poslodavca. Druga stvar šta smatram da ovakav sporan, sporna odredba u članku 8. stavak 5. gdje se govori prilikom agencije odnosno definiranja šta njeno Upravno vijeće radi govori se da predsjednik, da predsjednik Upravnog vijeća može obustaviti od izvršenja odluke Upravnog vijeća koje imaju negativne posljedice na financijsko poslovanje agencije. Smatram da agencija kao takvo tijelo i koje se financira po ovom zakonu iz proračuna ima predviđena sredstva u proračunu, ne bi trebalo odnosno ne znam koje su to aktivnosti koje bi bile potpale pod ovu odredbu tako da postavlja se pitanje da li je moguće da predsjednik Upravnog vijeća može obustaviti isplate radnika po zahtjevu. Tako da mislim da za takvu jednu odredbu nema apsolutno apsolutno nikakve potrebe i smatram da agencija bi trebala biti samo jedan transfer odnosno onaj koji će administrativno obraditi one zahtjeve koji pravovaljano pristignu na njezin, njoj na dnevni red. I na kraju malo mi je nejasno prilikom obrazlaganja oko ocjena izvora potrebnih sredstava, vidi se da sredstva idu iz proračuna. Govori se o tome da su do sada u Fondu za razvoj i zapošljavanje tri službenika odrađivala cijeli posao, a radi se po onome što ja vidim u zadnjih 5 godina oko 65 milijuna kuna šta je fond isplatio na ime potraživanja radnika čije su tvrtke otišle u stečaj. Sada je to povećanje po mojoj procjeni od 30, 40% većeg prometa koji će eventualno ići preko agencije a formira se jedno tijelo od 10 odnosno agencija od 10 zaposlenika koja će imati administrativne troškove od 2 milijuna kuna. Tako da mi je nejasno da li je to, da li je to zbog toga da se agencija više pravno ekipira da može biti sposobnija naplaćivati ta potraživanja u budućnosti ili koji je razlog tome tako da bih volio da mi državna tajnica proba ako ima informaciju odgovoriti na to pitanje. U svakom slučaju ja ću podržati ovaj zakon. Bio bih sretniji da se radi o većim iznosima koje država garantira radnicima ali evo šta je tu je možda, možda u praksi i u budućnosti budemo mijenjali neke stvari u zakonu pa možda uvedemo te neke doprinose gdje bi onda poslodavci solidarno uplaćivali odnosno bili obvezni uplaćivati određene doprinose na osnovi kojih bi se onda veći iznosi isplaćivali radnicima koji ne mogu ostvariti svoje pravo iz stečajne mase poslodavca koji je nažalost svojim poslovanjem završio u stečaju. Hvala lijepa. Hvala vama. I sada je za sljedeću raspravu prijavljen uvaženi zastupnik gospodin Ante Kulušić. Izvolite. Gospodine dopredsjedniče, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Ova zakonodavna inicijativa pokrenuta je u cilju postizanja potpune usklađenosti sa obvezujućom pravnom stečevinom u pregovaračkom poglavlju 19. socijalna politika i zapošljavanje. Ovim zakonom se uređuje institut alimentacijske isplate radničkih potraživanja u slučaju otvaranja stečaja nad poslodavcem. Prava radnika se osiguravaju na društveno prihvatljivoj minimalnoj razini po vrsti i opsegu dok se preostali dio nastavlja ostvarivati u stečajnom postupku. Neisplaćene plaće za posljednja tri mjeseca prije otvaranja stečaja odnosno prije otvaranja radnog odnosa, neisplaćene naknade plaća za bolovanje, naknade plaća za neiskorišteni godišnji odmor, polovinu najvišeg iznosa zakonom propisane otpremnine, trećinu pravomoćno dosuđene naknade štete zbog pretrpljene ozljede na radu ili profesionalne bolesti. Najvažnije promjene izvršene u ovom nacrtu prijedloga odnose se na, precizno se definira početak tijeka prekozimnog roka za podnošenje zahtjeva na način da je to dan kada na ispitnom ročištu u stečajnom postupku stečajni upravitelj prizna potraživanje a ne uspori ga niti jedan stečajni vjerovnik. Proširuje se doseg primjene osiguranja potraživanja na radnike stranog poslodavca sa sjedištem u državama članicama europskog gospodarskog prostora. Poslovi osiguranja radničkih potraživanja izdvajaju se iz Fonda za razvoj i zapošljavanje. Uređuje se način isplate osiguranih potraživanja radnika putem namjenskog računa poslodavca u stečaju koji je zaštićen jer ne podliježe redovnoj raspodjeli sredstava stečajnog dužnika. Propisuje se obaveza otvaranja posebnog računa stečajnog dužnika u svim slučajevima kada isti ima zaposlenih radnika. Podržat ću ovaj prijedlog zakona. Hvala. Nastavljamo s pojedinačnim raspravama i molim uvaženu zastupnicu gospođu Nadu Čavlović Smiljanec za sljedeću raspravu. Hvala. **Čavlović Smiljanec, Nada (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Gospođo državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Pa Zakonom o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca kako to navodi predlagatelj usklađuje se hrvatsko zakonodavstvo sa zakonodavstvom Europske unije u pogledu zaštite zaposlenika u slučaju nesposobnosti za plaćanje njihovih poslodavaca. Te se osim toga uređuje i materijalno pravna zaštita radnika kome je poslodavac zbog poslovno uvjetovanih razloga odnosno poteškoća nije isplatio materijalna prava po osnovi rada. Naime zbog složenosti stečajnog postupka za prijavljena i privilegirana radnička potraživanja koja su nastala do dana otvaranja stečajnog postupka vrlo je neizvjesno kada i da li će i u kojoj visini se naplatiti. Zato se ovim prijedlogom zakona osigurava bar u jednom dijelu njihova isplata i to odmah po priznanju, a neovisno o pravomoćnosti rješenja o stečajnom postupku. U svakom slučaju dobro je što država preuzima na sebe obvezu isplate tog zagarantiranog dijela, znači tog socijalnog minimuma. Ali već u članku 17. stavak 2. ovog prijedloga zakona vidi se da to ipak nije tako odnosno da nije dovoljno za isplatu samo da stečajni upravitelj na ispitnom ročištu prizna to potraživanje. Naime navedeni članak propisuje da se zahtjevom za ostvarivanje prava a riječ je o pravima koja propisuje članak 3. zakona znači neisplaćene plače, neisplaćene naknade za bolovanje i podnosi agenciji ili područnoj službi Zavoda za zapošljavanje u roku od 30 dana od dana kada ih na ispitnom ročištu u stečajnom postupku prizvao stečajni upravitelj, a nije ih osporio niti jedan stečajni vjerovnik, odnosno od dana kada je objavljena odluka nadležnog suda da se stečajni postupak neće provoditi. Pitam što će se dogoditi ako bilo koji drugi stečajni vjerovnik ospori potraživanje, a znamo da su postupci koji se po tim pitanjima vode vrlo dugotrajni. Pa ako se već zna da otvaranjem stečaja ugrožena socijalna sigurnost radnika, pa se zbog toga predlagatelj bar tako kaže u obrazloženju želi zaštiti radnička potraživanja na određenoj društveno prihvatljivoj razini, onda u ovom članku ne bi trebao stajati ovaj uvjet jer ovim zakonom ionako se štiti i isplaćuje minimum radničkih potraživanja koja su sigurno daleko veća. Pa ako je stečajni upravitelj priznao to potraživanje onda nema niti jednog razumnog razloga da se čeka sa tim priznatim potraživanjima ako je neki stečajni vjerovnik osporio to potraživanje. Nadalje mislim da u članku 3. stavak 2. koji određuje u kojoj visini se ostvaruju pojedina radnička prava treba propisati točnu visinu osigurane isplate, a ne propisivati najviše dopuštene iznose za pojedina radnička potraživanja. Držim da to nije dobro iz razloga, jer ovim zakonom želimo osigurati da se radnička potraživanja osiguravaju na određenoj društveno prihvatljivoj minimalnoj razini. Onda bi to trebalo vrijediti i za sve radnike u bilo kojem dijelu države i bez obzira o kojem poslodavcu je riječ. Zanima me tko će i o čemu će ovisiti odluka o visini radničkih prava kada znamo da su potraživanja radnika u stečaju ionako veća od ovog minimuma, pa ako štitimo minimum nek on onda bude barem jedan za sve radnike u svim stečajevima u Republici Hrvatskoj. Isto tako, držim da bi bilo daleko prihvatljivije da se prava iz članka 3. stavak 1. zakona ostvaruju u visini prosječne plaće u Republici Hrvatskoj iz mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem je otvoren stečajni postupak, kako je to i propisano Stečajnim zakonom, a ne da se za na primjer neisplaćene plaće radnika za posljednja tri mjeseca to bude najviše do visine minimalne plaće u Republici Hrvatskoj za svaki mjesec za koji radniku nije isplaćena plaća, odnosno naknada plaće. Zaključujem da s ovim prijedlogom zakona zaista neće dobiti veća razina zaštite radničkih prava u stečaju, a samim time niti osigurati veći socijalni standardi bar u ovom dijelu o kojem sam ovdje govorila. Hvala lijepo. Hvala vam lijepa. I posljednja prijavljena pojedinačna rasprava je rasprava uvažene zastupnice Nadice Jelaš. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Ovo je Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca kao što je rekla uvažena državna tajnica nije nov zakon budući da se njime ne proširuju ni prava, a niti njihov opseg u odnosu na sada važeći zakon koji je donesen 2003. godine. Ovim zakonskim prijedlogom samo se usklađuje jedan segment hrvatskog radno-socijalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije na način da se i kao i kod svih zakona koji se usklađuju sa EU stečevinom unosi element inozemnosti. U ovom slučaju je to odredba po kojoj prava iz ovog zakona mogu ostvariti i radnici stranog poslodavca kojem je sjedište u zemlji članici pod uvjetom da je radnicima mjesto rada bilo na području Republike Hrvatske, a nad stranim poslodavcem je pokrenut stečajni postupak prema nadležnom nacionalnom zakonodavstvu. Prvenstveno zbog te činjenice dakle da se prava ovog zakona proširuju i na radnike stranih poslodavaca. Bilo je potrebno osigurati i institucionalne i administrativne pretpostavke potrebne za razmjenu informacija s nadležnim garancijskim ustanovama država članica kada se poslovna aktivnost poslodavca proteže na dvije ili više članica. Zbog toga, ali i zbog očekivano bitno veće efikasnosti u provedbi suštine samog zakona, a to je upravo zaštita stečajem ugrožene socijalne sigurnosti radnika ovim se zakonom uspostavlja i u stečajni postupak uvodi novo garancijsko tijelo. Dakle, Agencija za osiguranje potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca. Naime, po dosadašnjem zakonu sva procesna prava radnika nad čijim je poslodavcem otvoren stečaj imao je Fond za razvoj i za zapošljavanje. Međutim, iz samog imena fonda jasno je da on ni po svojoj primarnoj namjeni, a samim time ni po administrativnim kapacitetima nije bio prava adresa za ostvarivanje vjerovničkih prava radnika budući da su aktivnosti tog fonda bile usmjerene prvenstveno na poticanje gospodarskog rasta i na otvaranje novih radnih mjesta. Da fond nije postizao zadovoljavajuće učinke u ostvarivanju vjerovničkih prava radnika najbolje dokumentira podatak, da u proteklih pet godina primjene još uvijek važećeg zakonskog rješenja fond nije uspio naplatiti više od 65 milijuna kuna radničkih potraživanja prema poslodavcima u stečaju. Za razliku od neefikasnog fonda agencija bi trebala daleko biti aktivnija i daleko efikasnija u ostvarivanju regresnog povrata sredstava isplaćenih radnicima, a osim toga kao što sam naprijed već bila to spomenula trebala bi se aktivno uključiti i u međunarodnu razmjenu informacija potrebnih za kvalitetno obavljanje svoje funkcije. Jasno, za sve ovo biti će potrebno zaposliti nešto više radnika, pretpostavlja se desetak njih s tim da bi se jedan dio preuzeo od fonda, a i u proračunu za 2009. godinu bit će potrebno osigurati sredstva od otprilike 2 milijuna kuna. Ovim zakonskim rješenjem država pruža radnicima u stečaju slikovito ću to reći prvu pomoć za otklanjanje neposredne opasnosti od siromaštva i omogućava im da preostali dio svojih potraživanja mogu lakše čekati a možda i dočekati u beskrajno dugim stečajnim postupcima. No, ja moram reći da je sve ovo i zakašnjela i slaba satisfakcija hrvatskom radništvu za svu kalvariju proživljenu devedesetih godina kada su stečajevi bili zaista masovna i izuzetno traumatična pojava, zbog koje je velik broj radnika ostajao bez posla, na cesti i bez ikakve šanse da ostvare svoja nenaplaćena potraživanja od poslodavaca. Naime, sve do 2003. godine jedina zakonska mogućnost ostvarivanja tih potraživanja bili su redovi čekanja u Zakonu o stečaju najčešće potpuno jalovi, jer bi izlučni i razlučni vjerovnici, preciznije banke, a i ostali vjerovnici iz prioritetnih isplatnih redova najčešće pokupili zapravo cjelokupnu stečajnu masu. To je bilo vrijeme poduzetničkog eldorada s jedne strane i pretvorbe i privatizacije s druge strane. Vrijeme kada se događala kriminalna prvobitna akumulacija kapitala koja je zapravo ishodište raslojavanja hrvatskih građana na bogatu elitu i siromašnu masu. To je bilo vrijeme masovnog osnivanja tvrtki s minimalnim kapitalom, kad su se neplaćanjem obveza prema državi i vjerovnicima među kojima su najbrojniji i istovremeno najnezaštičeniji bili upravo radnici sticala ogromna bogatstva. Dakle, vile, skupi automobili i debeli bankovni računi zaštićeni jasno bankarskom tajnom. I nisu se proglašavali stečajevi iako je Zakon o stečaju nalagao da se to mora učiniti ako je ispunjen formalni razlog za pokretanje stečaja, a to je bila trajnija insolventnost. Tisuće poduzetnika bilo je insolventno godinama i nisu pokretali stečaj unatoč tome što su Zakonom o trgovačkim društvima bile predviđene i sankcije za nepravodobno pokretanje stečaja očito su te sankcije bile potpuno nedjelotvorne. Tvrtke su se iscrpljivale do kraja, do posljednjeg novčića tako da je u trenutku kada je ipak pokrenut stečaj više nije bilo novca ni za predujmivanje za troškove stečaja, a kamo li da bi postojala ikakva stečajna masa za namirenje pa je u takvim slučajevima sud proglašavao u istom trenutku i otvaranje i zatvaranje stečaja, a milijunske svote neplaćenih obveza solidarno su platili, a tko drugi, hrvatski građani, odnosno porezni obveznici jer se za obveze odgovaralo samo imovinom tvrtke, a nje nije bilo jer je pretočena u privatnu imovinu, potrošena za naprijed spomenute vile, automobile i egzotična putovanja, a do privatne imovine poduzetnika se nikakvim zakonskim putevima i sredstvima nije moglo doći jer je bila prebačena na supruge, na djecu i na svu ostalu daljnju i bližu rodbinu. Zbog toga što nisu pravovremeno pokretani u Hrvatskoj zapravo imamo zanemariv broj stečajeva s preustrojem, gotovo svi stečajevi redom su završavali likvidacijom tvrtke, a stečajni upravitelji istovremeno postajali najbogatiji građani Hrvatske. Evo, sad kad je sve to iza nas, kad su tragovi velikim dijelom i izbrisani i gotovo sve je zapravo i legalno i normalno, kad već država nije bila sposobna stati na kraj poduzetničkom egzibicionizmu već ga je svojim nečinjenjem zapravo i podržavala, sad kad nas Europa tjera da u svim područjima uredimo državu prije nego nam ona otvori svoja vrata moralo se, eto i kvalitetnije normativno zaštiti i radnike u stečaju i zapravo je žalosno da nas Europa mora tjerati da se na ovakav način zbrinjavaju radnici u stečaju, odnosno da ih država preko agencije preuzme na sebe barem dio rizika naplate radničkih potraživanja iz stečajne mase. Hvala lijepa. Hvala. Državna tajnica Vera Babić, završni osvrt. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, uvažene zastupnice i uvažene zastupnici. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u raspravi. Dopustite tek nekoliko osvrta na ovdje izrečena stajališta, odnosno primjedbe, prijedloge vezano na ovaj prijedlog zakona. Činjenica je da smo sustav zaštite radničkih potraživanja za slučaj stečaja poslodavca uveli 2003. godine i da je tada i tom prigodom prednost data upravo uvođenju toga sustava socijalne sigurnosti, a manje je pozornosti posvećeno kreiranju eventualnih novih institucija ili nove infrastrukture, nađeno je rješenje kroz Fond za zapošljavanje i razvoj, više važno uvesti sustav da on profunkcionira, iako smo tada bili svjesni da će dugoročnije gledano biti potrebno transformirati sustav upravo u području infrastrukture koja podržava taj sustav. Bilo je ovdje riječi od zastupnica i zastupnika zašto kroz sredstva državnog proračuna osigurati alimentacijska sredstva, zašto ne doprinosima. Kao što sam kazala, ovaj sustav osiguranja jest dio sustava socijalne sigurnosti, jedna od temeljnih vrednota ustavnog poretka Hrvatske jest socijalna sigurnost na temelju solidarnosti. nije toliko neobično i nije u neskladu sa tim načelima da se alimentacijska sredstva osiguravaju u državnom proračunu. Razvoj društva slobodnog tržišta i promjena strukture vlasništva sigurno će dovesti do daljnjeg razvoja ove infrastrukture i vjerujem da će interes poslodavaca za stečajem kao mehanizmom, gospodarskim mehanizmom, kao mehanizmom koji u destrukciji poslova vodi konstrukciji većoj poslova na drugoj strani, da će njihov interes za što bržom regresnom naplatom ići u tom smjeru da ćemo razvijati sustav i na temelju doprinosa poslodavaca, ali je onda pravedno i realno očekivati da se dobro napravi inventura u postojećem sustavu poreza i doprinosa kako ne bismo umanjili konkurentske sposobnosti gospodarstva. koliko sam razumjela raspravu, da zapravo nitko nije doveo u pitanje ovaj sustav, dakle nije riječ o tome da nas je natjerala Europa na taj sustav, na prioritetnu ili prvu pomoć kako je kolegica zastupnica rekla, dakle činjenica je da smo taj sustav uveli onda kada su se za to stekli uvjeti. Nije to oduvijek postojeći sustav u komparativnim komparativnim rješenjima drugih zemalja, osobito europskih zemalja, dakle to su relativno noviji sustavi socijalne sigurnosti, njih treba usko povezati sa stečajem. Treba znati da koliko god se zauzimamo za zaštitu radničkih potraživanja kod poslodavca koji je u stečaju da to nisu jedini radnici kojima je eventualno egzistencija ugrožena, da drugi stečajni vjerovnici također imaju svoje zaposlenike koji su u tom krugu dovedeni u poteškoće, dakle ne može se prioritetno i do najviših privilegija štititi samo zaposlenici tog poslodavca u stečaju, mora se voditi računa i o drugim vjerovnicima jer je to vrlo složen i vrlo kompleksni mehanizam i o tome treba uvijek voditi računa. Zahvaljujem još jedanput svima, gospodine potpredsjedniče, budući su mi prezentirani amandmani Odbora za zakonodavstvo koristim prigodu izjaviti u ime predlagatelja da prihvaćamo sve izjavljene amandmane. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbori zakonodavstva, europske integracije, pravosuđe? To je bila završna riječ, da. Evo da zaključim raspravu